sada što smo čuli poništava postojanje i Vlade i Narodne skupštine i svih drugih organa. Prvo, mi nemamo ministarstvo koje se bavi populacionom politikom. Imamo ministra bez portfelja koji ima posebno zaduženje, između ostalog da se tim bavi.Drugo, podsticaji porodicama sa decom, taj zakon nije donela ni Vlada, ni Aleksandar Vučić, taj zakon je donet ovde u Narodnoj skupštini. Doprinos Aleksandra Vučića povećanju nataliteta jeste njegove troje dece, neka su mu živi i zdravi i zaista jeste odličan primer svakoj porodici i svakom čoveku u Srbiji, ali nemojte, juče ste počeli, danas nastavljate, ljudi moji, nemojte Narodnu skupštinu na taj način da ponižavate.U Narodnoj skupštini se donose zakoni. Mi kažemo, ti zakoni koji se odnose na na populacionu politiku nisu dobri. Jeste urađeno nešto, jeste učinjen neki korak, jeste nešto bolje nego što je bilo, ali i dalje nije dobro. Dete se rodi, dobije 100.000, dobija još neka sredstva do određenog broja godina i kada dođemo do punoletstva, do završene škole, onda imamo problem kako to dete da dođe do posla, kako to dete da dođe do stana, kako to dete, već čovek, da počne normalno da živi. Posledica loše naše politike je svakodnevno spakovani koferi i odlazak mladih ljudi iz Srbije i odlazak celih porodica zato što ovde ne vide mogućnost mogućnost za neki normalniji, bolji i uspešniji život, bolji od koridora, bolji od autoputeva, život koji znači zaista svakodnevno normalno življenje svake porodice. Hvala. Kolega Orliću, kao zamenik predsednika poslaničke grupe želite repliku? (Da.)Izvolite. **Vladimir Orlić** Zaista dirljiva briga za naše poslanike i predsednika naše stranke, ujedno i predsednika Srbije, šta nama odgovara, odnosno ne odgovara kada se kaže. Naravno da nam odgovara kada se kaže da jeste Aleksandar Vučić čovek koji je prvi, kako je to lepo primetila i sasvim tačno iznela naša koleginica, definisao kao temu kojom se bavi Srbija javno pitanje kako ćemo sutra, kakva nam je budućnost i šta možemo da učinimo da osiguramo da ta budućnost bude izvesnija, da bude bolja. Između ostalog, i tako što ćemo pokazati da ta budućnost pripada mladima u ovoj zemlji, da tim mladim ljudima obezbedimo više perspektive, svakako mnogo više mogućnosti, što znači i više posla i drugih uslova za život i one infrastrukture o kojoj mi često govorimo, koju nismo imali, a imamo sada, i bolji standard, naravno. U to svakako spadaju i mere kojima se neposredno podstiče dobra, mudra populaciona politika.Dakle, ne može niko da kaže da nije dobro to što smo značajno povećali davanja za prvo dete, za drugo dete, za treće dete. Uporedite samo sa onim kako je to izgledalo nekada, pa ćete da vidite kako je to sa faktorom od 2, 3, 5 puta bolje. Uporedite sa onim što je lično izneo Aleksandar Vučić kao plan šta ćemo da uradimo tek u periodu koji se nalazi pred nama. Budite svesni i ne budite nekorektni da to prećutite ili pokušate to čak i da izvrgnete ruglu, da smo u poziciji da sve to radimo upravo zato što nam se domaćinski danas državom upravlja, što ta država ima dovoljno snage i potencijala, što ima sredstava da može te stvari da finansira i podrži. To su sve, naravno, plodovi politike koju je ustanovio lično Aleksandar Vučić i koju predvodi lično Aleksandar Vučić i nema šta kome da smeta kada se to jasno i glasno posebno je licemerno da neko kaže – zbog toga što je loša politika u Srbiji neki ljudi iz ove zemlje odu. A što onda ljudi odu iz bilo koje druge zemlje koja se smatra uspešnom? Da li ste čuli nekada da je neko rešio da promeni sredinu, pa ne živi više u SAD, SAD, u Nemačkoj ili u Francuskoj? Hoćete da kažete da se to ne dešava? Pa, neće biti da se ne dešava. Ljudi imaju različite motive, ali to da je nešto bolji kvalitet života ili neki će reći značajno bolji, nek budu u pravu, u različitim zemljama zapadne Evrope nego u Srbiji, to je prosto činjenica i ne verujem da će jednog dana moći da se kaže da smo mi standardom njih nadmašili. To će svakako i tada biti motiv za neke ljude da požele da sredinu promene. Ono što je istina, da danas u Srbiji imamo uspešnu politiku, kud i kamo uspešniju nego u vreme kada se bivši režim o ovoj državi starao, i ta politika je danas okrenuta upravo traganju za dobrim odgovorima na pitanja šta još možemo da uradimo da ljude dodatno ohrabrimo da u ovoj zemlji ostanu. Danas se o tim stvarima ozbiljno razmišlja, danas se na tim stvarima ozbiljno radi i sve što može da uradi čestit čovek je da kaže – svaka čast za takav pristup!

Tačno je, negde se dešava da se porodice preseljavaju…(Veroljub

Radeta** Hvala.Da tačno je, negde se dešava da porodice napuštaju ili pojedinci svoju državu, a negde je pojava. Meni je žao što je u Srbiji pojava. Mi ne pokazujemo nikakvu dirljivu brigu ni za Aleksandra Vučića ni za pojedinačno bilo kojeg poslanika ili poslaničku grupu. Pokazujemo veoma dirljivu brigu, ozbiljnu, pravničku, državotvornu za funkciju predsednika države, za Narodnu skupštinu, za Vladu Republike Srbije, pokazujemo veoma dirljivu brigu za podelu vlasti koja se sve više negira i to gde, zamislite, na žalost u Narodnoj skupštini.Razumemo pred predizbornu euforiju, razumemo potrebu nekih sadašnjih poslanika vlasti da pokušaju da se pozicioniraju i na narednu listu. Sve je to u političkom životu legitimno, dozvoljeno i ne pravimo tu problem niti vas ikada pitamo zašto u ovom momentu pričate o ovome ili onome. Ali, ljudi nemojte, gledaju ovo i neki ljudi koji znaju da pročitaju Ustavu, koji znaju da pročitaju zakon, nemojte da poništavate ulogu Narodne skupštine. Hvalite vi Vučića do mile volje, ali ne možete da kažete da je Vučić doneo i jedan jedini zakon.Ne možete da kažete da je Vlada donela i jedan jedini zakon. Ko je inicirao? Ko je bio u radnoj grupi? Ko je uradio nacrt? Nama je bitno ko nam je ovde dostavio predlog, to je uvek Vlada ili određeni broj narodnih poslanika ili recimo, kao što smo mi dostavili više od 100.000 potpisa i Predlog zakona o izvršiteljima koji vam ne pada na pamet da stavite na dnevni red. Ajde malo hvalite se onim što jeste nadležnost Narodne skupštine. Zapitajte se vi kao poslanici kada će taj radikalski predlog sa više od 100.000 potpisa doći na dnevni red? Hvala. Zahvaljujem, koleginice Radeta.Kolega Orliću, da li dozvoljavate da najpre koleginica Vukojičić, s obzirom da smo maločas imali nesporazum u komunikaciji.Izvolite koleginice Vukojičić. Zahvaljujem gospodine predsedavajući.Činjenica jeste da od 70-ih godina 20. veka u Srbiji se beleži pad živo rođene dece. To je činjenica, to svi statistički podaci su pokazivali. To je svaki popis stanovništva pokazivao. Za razliku od svih onih prethodnih

To je tačno i to je istina.Naravno da ja kao narodna poslanica znam da Vlada predlaže, a Narodna skupština usvaja zakone, predlaže amandmane. U krajnjem slučaju Narodna skupština je deo zakonodavne vlasti i naravno da mi ovde donosimo zakone.

tog razloga sam pomenula, sa ponosom i sa radošću, jer ja sam majka troje dece, a i baka, hvala Bogu da prvi koji je taj problem prepoznao i pokušao da predloži Vladi preduzimanje mera da bi se taj problem počeo rešavati, jeste Aleksandar Vučić i to je činjenica.Ono što takođe moram da istaknem da je prošle godine prvi put rođeno više dece nego u prethodnoj godini. Znači 2019. godine u odnosu na 2018. godinu rođeno je 700 dece više. Takođe, moram da naglasim da je jutros raspisan konkurs za podršku merama natalitetne politike u iznosu od 650 miliona i da sve lokalne samouprave na području Republike Srbije imaju pravo na konkurs za te

Hvala vam još jednom.Pre svega hvala i vama gospođo Vukojičić na izvanrednim podacima kojima ne može da se parira nikakvim verbalnim driblinzima.Svima je jasno da smo mi ovde reagovali na dve stvari. Prva je, svakako preporuka šta i kako treba da misli Aleksandar Vučić o tome kako mi predstavljamo njegovu politiku i dajemo joj podrušku.Druga je jedna potpuno nekorektna izjava da zbog toga što se u ovoj zemlji vodi loša politika, da zbog toga neki ljudi požele da promene zemlju. Dakle, u vezi sa tim drugim. Prvo, moram da podsetim, politika koja se vodi u Srbiji danas dovela je do toga, evo tu je i ministar koji te stvari odlično poznaje pa može da me ispravi ako pogrešim.Stopa nezaposlenosti padne ispod vrednosti od 10%. Jel tako? Devet Uporedite to sa onim periodom kada se vodila, kakva bi to bila politika. Jel uspešna, jel lepa i dobra? Kada je ta stopa iznosila po 25%. Kažite da to danas nije značajno vidljivo bolje. Ne morate da opet idete u one pokušaje ekstremnih, verbalnih manipulacija koji kažu upravo to što je rečeno malopre. Smanjuje se broj nezaposlenih u Srbiji zato što ljudi zemlju napuštaju.Pogledajte činjenice, pogledajte podatke i videćete da tu nema nikakve negativne razlike u odnosu na ono što se dešavalo pet ili deset godina unazad. Naprotiv, mi sada pozitivne trendove možemo da očekujemo samo. Poslušajte one koji sigurno ne navijaju za SNS, već misle o njoj sve najgore moguće. Kada vam ti kažu da je na stotine hiljada novozaposlenih u ovoj zemlji, pa to može da bude samo istina. Jel tako?A evo, to između ostalog kaže Milojko Arsić. Znate šta već misli o nama i o našoj politici. On kaže, jedan od uspeha aktuelne vlasti je povećanje registrovane zaposlenosti tokom prethodnih sedam godina. Kaže zaposlenost u ovoj godini je veća za blizu 300.000 ili 16% u odnosu na 12%. Ako vam to kaže onaj za koga znate da vas apsolutno ne voli, ja ne znam ko to onda može ospori.Dakle, to je rezultat politike koja je usmerena ka budućnosti onoj koja je svesna da više posla treba obezbediti mladima da bi bili više ohrabreni i da u ovoj zemlji ostanu.Na kraju, kakav je odnos prema budućnosti i prema mladima Aleksandra Vučića, pa u smislu onog prvog pitanja, ko nas predstavlja i ko treba da nas predstavlja? To je najbolje rekao sam Aleksandar Vučić. Minimum 30% mesta na našoj listi sa kojom ćemo izaći pred građane Srbije ovog proleća biće potpuno novi mladi ljudi, ljudi kojima se pruža šansa, ne samo da političke rade, nego da pre svega pokažu da su kadri da se bore za svoju zemlju i da za nju izbore nove vredne rezultate. To rade oni koji imaju uspešnu politiku, a koji imaju mlade ljude koji su spremni da se politikom bave. moramo da završimo rad do 14,30 časova, a da ne bi bilo da imamo dvostruke standarde i aršine. Obzirom da ste vi započeli dijalog, evo ja ću omogućiti vama repliku, pošto ste se prijavili. Pretpostavljam da će se nakon toga i gospodin Orlić javiti za repliku i da sa time za danas završimo, a da nastavimo nakon toga. Ako ste saglasni. Ukoliko se gospodin Orlić opredeli za repliku.Izvolite koleginice Radeta. **Vjerica Radeta** Ja se slažem i veoma ću kratko.Bilo bi lepo kada neko citira Vučića da ga citira precizno. Jeste on rekao, govori to svakodnevno, odakle god se javlja. Jeste rekao da će na listi naprednjaka za sledeće izbore biti zamenjeno najmanje 30% sadašnjih poslanika, ali je rekao nešto što meni onako govori nešto drugo. Rekao je da će tih 30% novih biti mladi, obrazovani, neuprljani, pošteni. Onda se ja samo pitam kojih je to 30% sada tu koji nisu takvi kakvima će ih Vučić zameniti? Hvala.

naših institucija i Narodne skupštine među njima, naravno ako će SNS u toj Narodnoj skupštini predstavljati, pošto je bilo danas iskazane brige za institucije, Narodnu skupštinu prvu među svima.Pouzdano vam kažem, sto posto naših ljudi i naših predstavnika na toj listi će voditi računa o tom dostojanstvu i nikada se neće ponašati, pa na način koji je mogao da se vidi juče u ovom domu Narodne skupštine. Znate na šta mislim. Zahvaljujem, kolega Orliću.Poštovani narodni poslanici, saglasno čl. 27. i 205. Poslovnika, određujem pauzu do 16.00 časova, kada nastavljamo sa radom u delu sednice koji se odnosi na postavljanje poslaničkih pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije, poslednjeg četvrtka u mesecu. Zahvaljujem.(Posle